Павел Шопов към Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно българските военни контингенти зад граница. Следва да се отговори в пленарното заседание на 6 декември 2019 г. Писмени отговори от: - министъра на финансите Владислав Горанов на шест въпроса от народния представител Лало Кирилов; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Лало Кирилов; Кирилов; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Теодора Халачева; Халачева; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Анна Славова; - заместник министър-председателя по правосъдната реформа и външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Красимир Богданов;

храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Кристина Сидорова; - министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народните представители Христо Проданов и Иван Валентинов Иванов;

Господин Тасков, заповядайте. Декларация от името на парламентарната група на „БСП за България“. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Вчера излезе Докладът на Европейската комисия за състоянието на здравеопазването у нас за 2019 г. Изводите от този доклад са стряскащи и смятаме, че е необходимо по него да се вземе отношение още сега, а именно: България има най-висок дял на директните плащания от пациенти почти три пъти по-висок от средните за Европейския съюз. Българите имат най-ниска средна продължителност на живота в Европейския съюз и висок процент на предотвратима смъртност, господин Министър. Тоест, живеем нездравословно, имаме неефективно здравеопазване и умираме най-рано в Европейския съюз. Разходите за здравеопазване растат и натоварват все повече джоба на българите, като правят здравеопазването недостъпно за хората с ниски доходи. Освен това те потъват в неефективно структурирана система. Отлагането на реформа в сектора не позволява балансирането на тези диспропорции. На фона на всичко това броят на хоспитализациите в България е значително по-голям от този в Европейския съюз. Частните болници са се увеличили шест пъти, а хоспитализациите именно в тях – 78 пъти. Същевременно високите нива на задлъжнялост на публичните болници са един траен проблем, към който се подхожда, казано на наш език, само палиативно, а именно не се решава дълготрайно проблемът. Уважаеми дами и господа, тазгодишният доклад на практика не се отличава по нищо от предходния. Три години очакваме от Вас ефективни мерки и три години ни предлагате една и съща структура на бюджета за здраве, без изобщо да се вслушате не само в нашите препоръки, а и в констатациите на европейските институции. Ще вметна, че колкото и повече да увеличаваме парите за здравеопазване, те ще потънат отново. Наливаме от пусто в празно, реален резултат няма да има, само ще спечелим още малко време без реформа. Ярък пример за разпада на системата са продължаващите вече десет месеца протести на специалистите по здравни грижи и обявеното преди няколко дни закриване на спешния прием в Националната педиатрична болница, което знаете е нормативно недопустимо за нейното съществуване. Станахме свидетели как едно непремерено изказване и действие водят до оставки на лекари. Уважаеми, Вие сте некомпетентни да управлявате системата на здравеопазването. Това е не само нашата оценка, но и на европейските институции. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Госпожо Председател, преди десетина минути тази зала отхвърли предложението на парламентарната група на „БСП за България“ да бъде изслушан министърът на здравеопазването.

Вие се опитахте да го скриете, но министърът на здравеопазването е тук. Призивът ми към Вас, господин Министър, и към Вас, госпожо Председател, е да дадете възможност, въпреки отказа на управляващите от ГЕРБ – защото всички други парламентарни групи подкрепиха предложението, въпреки отказа на управляващите от ГЕРБ, да бъде изслушан министърът, да бъде запознато българското общество с това какво се случва в Детската педиатрична болница, защото, господин Министър, недопустимо е в XXI век болниците да се затварят

пред медиите казвате, че сега сте разбрал, че болницата се закрива и че няма специалисти, а преди три месеца имаше протести и стачки точно в тази болница, точно по този повод? Ето на тези въпроси Вие трябва да дадете и се надявам председателят на българския парламент да Ви даде тази възможност, за да може българските граждани да знаят в каква държава живеят, кой се грижи за тяхното здравеопазване и дали сте компетентни или не, не, сега е възможността да докажете, господин Министър. Разбирам, че може би е извън някакви правила, извън някакви норми, извън Правилника за работа на Народното събрание, но по-важно от живота и здравето на българските граждани, по-важно от живота и здравето на българските деца,

Процедура – заповядайте. Господин Министър, Вие ще се възползвате ли от правото си? Уважаема госпожо Председател, формалните процедури на Народното събрание не бива да стават мотив за застрашаване на живота на много български деца. Уважаеми господин Министър, доколкото знам „министър“ означава слуга на народа, нали така? Бъдете слуга на тези деца! Не се крийте зад процедурите на Народното събрание! Призоваваме Ви: елате тук да дебатираме! Заповядайте, господин Министър, да изложите информация по случая. Процедурата беше отхвърлена в залата. Министърът ще даде информация по темата.

Искам да се обърна към лявата страна от залата: когато идвам друг път на парламентарен контрол след тези думи, които отправихте към мен, никога не казвайте: „уважаеми господин министър“! Не се обръщайте просто така, защото това не е вярно или така не го чувствате! Веднъж казвате, че съм уважаеми господин министър, в следващия момент казвате, че нищо не правя, зарязал съм, закривам болници, закривам отделения… Аз помолих само да не се обръщате с „уважаеми господин министър“.

Първо, искам да започна с това, че нито болницата се закрива, нито интензивното отделение се закрива

Създадена е пълна организация, създаден е алгоритъм на действие, комуникация между определените лечебни заведения. тези лечебни заведения имат спешни отделения. Вътре имат необходимия човешки капацитет и персонал. Вътре имат необходимата апаратура. Използвам тук, от тази трибуна, да се обърна към всички родители и да им кажа: няма да остане нито едно българско дете, което да бъде лишено от необходимите медицински грижи! Ние имаме прекрасни лекари, прекрасни медицински лечебни заведения, които ще осигурят необходимото лечение на децата. Този въпрос не трябва да се политизира. Изпратил съм специална комисия, която ще направи пълен анализ на капацитета на това интензивно отделение и ще бъдат предприети всички необходими действия.

Дойдоха представителите на цялата болница – не само на това интензивно отделение, и премиерът ги попита: какво Ви трябва, за да може да има спокойствие в болницата, да работите професионално и всичко, което имате и е възможно да дадете на нашите деца, за да бъдат лекувани? Те казаха: искаме да получим необходимия ресурс, за да покрием началните заплати по Колективния трудов договор.

Вие знаете, че изменихме някои клинични пътеки, като с най-голямо увеличение бяха детските пътеки. Това е допълнителен приход, който се осигурява за нормалното функциониране на детските лечебни заведения, включително и на Педиатричната болница. Трето, какъв друг проблем имате? С леглата – лимитирате леглата. Освободихме лимитирането на леглата в детските отделения и клиники. Всичко, което е било необходимо, беше направено. Само преди няколко дни, и то свързано с един друг случай, може би точно този случай се използва, за да се ескалира напрежението в това интензивно отделение.

на Детската болница. Създадохме необходимата организация и можете да бъдете сигурни и спокойни, че с помощта на Спешната помощ, където сме направили съответните маршрути и действия, няма да има абсолютно никакъв проблем. Това не означава, че ние няма да работим за изчистване на проблемите, които стоят в момента пред това интензивно отделение. Моля Ви, не политизирайте въпроса. Правим всичко възможно, за да се реши проблемът.

развълнуван съм, защото току-що министърът на здравеопазването – и Вие го слушахте, каза, че е организирал спешното лечение на децата, които изпадат и имат нужда от интензивни грижи в една болница. Точно по тази пътека мина детето, което, за съжаление, почина.

не използвайте тук тази лексика – актуализация, синхронизация, модернизация, оптимизация. Вие като човек интелигентен не виждате ли, че има много сериозни проблеми в здравната помощ на децата?

да защитите Вашите тези, но тези тези са незащитими в момента при състоянието, в което се намираме. Наистина не е така. Това са мерки на парче, мерки пожарни, не решават основните въпроси на здравеопазването. И Ви моля като българин, като човек, който е преживял съдбите на много деца в моя живот – аз много добре знам откъде съм тръгнал и докъде съм стигнал като лекар и какво съм видял, наистина се обърнете към тези деца, към българската нация, опитайте се да решите тези проблеми. Останалото, да не казвам един израз, са само думи, които нищо не решават. Благодаря Ви, госпожо Председател, че ме изслушахте. преминаваме към парламентарен контрол,

за да дебатираме, да спорим и да решаваме проблеми. А това, че трябва да се уважаваме един друг е задължително и ние го спазваме. Но за да се уважаваме и да се подкрепяме, трябва да дебатираме, за да може да решаваме проблемите, защото криенето от проблемите ги задълбочава и вкарва България в тези класации, които чухте в началото на нашата декларация. Благодаря, господин Проданов, но за да дебатираме, трябва да спазваме и Правилника. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Така е, да. Аз просто допълних, че трябва да спазваме Правилника. Господин Мирчев, заповядайте – по начина на водене. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, господин Министър! Уважаема госпожо Председател, по начина на водене. Министърът излезе и каза, че тук не е мястото за политизиране на проблемите. Редно е да му обясните, че това е най-политическият орган и тук се правят политиките, които разрешават проблемите. Ако един министър не знае това, а си мисли, че идва просто да разговаря на експертно равнище, много е сгрешил. Какво говоря, госпожо Председател, за сгрешаване на политиките? Интензивно отделение на Национална педиатрична болница с четири легла – какви политики имаме, когато интензивното в София има четири Същият този министър говори не за политики, а за раздаване на пари. Това са политиките на сегашния Министерски съвет и на сегашния министър, но раздаването на пари и наливането им в кофа без дъно не разрешава

да казва, че отново ще налива пари в кофа без дъно, но той трябва да стане и не да се оправдава и да се сърди, а Вие да го призовете от тази трибуна да каже чрез политики как ще реши най-накрая проблемите в българското здравеопазване и българските деца да не се разкарват нагоре-надолу по болниците, защото той не си е свършил работата. Ако не може да отговори на този въпрос, да си подава оставката на излизане от тази зала. Господин Мирчев, трибуната е отворена за всички народни представители и министри. Господин Тимчев, заповядайте – по начина на водене.

Каквато е организацията на работата на Народното събрание, такава е и организацията на нашето здравеопазване. Това е един хроничен проблем и не е само с Националната педиатрична болница. Много болници съществуват, защото имат по две легла, кръстени като интензивни отделения.

защото предишните деца, които са се нуждаели от реанимация в Националната клиника по педиатрия, въобще не са приемани, а са натоварвали Пирогов и другите болници, които действително имат реанимация. ИЛИЯН ТИМЧЕВ: Защото там само на документи е съществувало това отделение. И сега, когато нямат и двамата

Едно общество се развива, когато има организация. От толкова години говорим за реформа в това здравеопазване на фалшиво и безсмислено съществуващи отделения, за да се регламентират болници, а в крайна сметка се източват парите на данъкоплатците на България.

е редно да го направим всички ние, всеки един от нас, който е тук в тази зала. Правя допълнение към това, с което се обърна моят колега Тимчев – и аз с гордост към него ще се обръщам с думата „колега“. Не само организацията, имаме ли техниката – да, господин Министър, имаме я; имаме ли специалисти – да, имаме ги.

Това е наша работа, заедно с Ваша – на изпълнителната власт. Това е третото стъпало, докога да го чакаме? Каква ни е ползата, че имаме мъртва техника, каква ни е ползата, че имаме недохранени медицински специалисти? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Така е, господин Ченчев. ИВАН ЧЕНЧЕВ: Процедура по начина на водене. Уважаема госпожо Председател, вкарвате пленарната зала в заблуда. Не залата гласува отхвърлянето на процедурата, а Вашата парламентарна група го направи. Сега се обръщам към Вас,

ИВАН ЧЕНЧЕВ: Да, благодаря. Нещо много важно. Сега след малко започва парламентарният контрол. Какво ще контролираме тук с министрите по този начин и с този министър? Какво ще контролираме?! Четирите легла в спешното отделение?! Как ги контролираме? Като ги затваряме. Нещо друго, което ми направи силно впечатление. Госпожо Председател, говорете с всичките си министри

неточност, водейки заседанието, казахте, че процедурата е отложена днес. Не е отложена, тя е отхвърлена. Защото въпросът, който дискутираме, не търпи отлагане.

много от нас в тази зала също. Имате ли очи да погледнете тези родители и да кажете: „Отлагаме въпроса, а спешното състояние на Вашите деца може да изчака.“ Защото някой път се касае за часове,

Как изглеждаме пред българските граждани, когато министърът на здравеопазването е физически тук в залата, но процедурно той няма да отговаря на тези въпроси и се налага да ползваме други процедури, за да поставим този важен за българските граждани и за нашите деца въпрос? Изглеждаме нелепо, защото самият министър е тук, какво биха си казали всички, които ни гледат? Ето, той е тук, в залата, но процедурно отказва да отговаря. Процедурно той не е длъжен, защото мнозинството е решило, че…

Ето това трябва да кажем в прав текст и Вие носите отговорност за това, госпожо Председател.

с политически мотиви в най-висшия политически орган на държавата по Конституция да дебатираме. Моля да прекъснете моето изказване, ако не говоря по начина на водене.

Уважаема госпожо Председател, не се подценявайте! Правилата на Народното събрание са следствие и от Конституцията, и от разбирането ни за свобода и демокрация, а те зад себе си имат едни много по-висши ценности морала, волята, свободната човешка воля, доброто на хората. Няма никакъв начин, госпожо Председател, след като сте на това място, след като направите по-широкото разсъждение, че няма възможност правилата да застанат срещу хората, да бъдат във вреда на хората, да бъдат използвани затова да не оценяваме човешките проблеми, Вие сте длъжна и това е моята реплика към Вас по начина на водене да ги съобразявате тези неща и да не съобразявате и използвате процедурните правила, защото зад тях стоят едни човешки ценности, в които, за съжаление, нашите колеги може би не вникнаха докрай. Призовавам Ви не само на база на правилата, и с това завършвам, а на базата на принципите на свободата, свободната човешка воля, грижата за хората

какво съм нарушила Правилника? Правилника го спазвам много стриктно. Да бяхте написали, че искате… Колко пъти Ви молих да напишете в коя точка искате да бъде разгледано разгледано това предложение днес? Вие не го направихте, аз трябваше да го направя. Колеги, нека да спазваме винаги Правилника. Всичко останало е въпрос на разбирания. Заповядайте.

Защото в чл. 113 никъде не е записано, че трябва да се посочи точен ден, час, минута и секунда кога да се проведе съответното изслушване на министъра. Описана е процедурата – коя парламентарна група по колко

ГЕРБ. Явно не знаете откъде идва думата парламент? Да Ви кажа: тя е старофренска и означава разговор, съвещание. Вие бягате от този разговор. Вие скрихте министъра от този разговор с гласуване, всички целокупно. Не на 10%, както са сега тук,

политически издържан така, както би следвало да бъде, ако се беше спазила процедурата. Затова спазвайте процедурите! Спазвайте процедурите! И, уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Председател, Парламентът е политически орган и престанете с това да не политизираме! Ако не в парламента, къде ще се разискват политики?! Тук се разискват политики, а не даване на калпак на съответните болници или отделения от министър-председателя през стъклото на джипа. Благодаря.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

Защото такъв е Правилникът, господин Бойчев. ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Не, може да има само две причини да стигнем до тази абсурдна ситуация в момента. Първата е

Остава втората причина, за да стигнем до тази абсурдна ситуация. Вие нямате политическо доверие на министър Ананиев. За да стигнем до тази абсурдна ситуация той да стои в тази зала и да не бъде допускан до трибуната да даде разяснение за този случай, това означава, че Вие му нямате доверие за неговите качества, за действията, които има като министър, и за работата, която изпълнява. Нямате доверие на собствения министър за това, че може да застане тук и да защити тези действия, да защити и да каже ясно, че знае какво прави. Това е изводът, който аз си правя, а Вие, господин Министър, си направете извода за Вас кой Ви постави в тази неудобна ситуация. Защото Вие не сте в началото на мандата си, Вие вече достатъчно дълго време управлявате тази система. Тук не един или два пъти сме обсъждали проблеми на българското здравеопазване, обикновено липсата на здравни грижи за цели региони от страната. Но в момента сме в абсурдната ситуация

дебатът е отложен, че изслушването е отложено. Не, то е отхвърлено два пъти с гласовете на ГЕРБ – два пъти, повтарям. Единият път с 69 гласа, вторият път със 74 гласа. Господин Министър, ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: …нямат доверие към Вас. Чухте изказванията по процедури по начина на водене, принудени от Правилника, госпожо Председател, който в този момент не трябва въобще да го спазваме, когато говорим за децата на България. Господин Министър, с тази подкрепа, която виждате, нито един човек от парламентарната група на ГЕРБ не излезе да Ви защити. С това, което казахте, че нищо не е направено, че предстои, че чакате министър-председателят да даде милион и 700 хил. лв.…

Той касае Вашето бъдеще като министър, бъдещето на здравеопазването, защото тази част на залата нямат доверие на тази част на залата. Вие трябва сега, след мен, да излезете от тази трибуна

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа! Относно дарителски платформи за закупуването на медицинска апаратура. Господин Министър, през последните месеци обществото става свидетел на широко разпространени дарителски платформи с различни таргетни направления. Някои от тях са насочени към закупуването на кувьози за различни отделения в страната. Считаме, че това е една базова апаратура, която не следва по никой начин да разчита на дарителски инициативи. Фактът, че се е стигнало дотам, е тревожен. Какви мерки ще предприеме Министерството на здравеопазването, за да осигури нормално функциониране на неонатологичните отделения в страната? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте, господин Министър. Благодаря, господин Тасков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов и доктор Тасков! детското здраве е основен приоритет в сектор „Здравеопазване“ съгласно Националната здравна стратегия 2020. Важен акцент и стъпка напред в цялостната политика по отношение на грижите за детското здраве е и приетата от Министерския съвет Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 – 2020 г. Отчитайки факта, че грижите за здравето на децата са инвестиция в бъдещи здрави поколения, усилията за подобряване на здравните услуги следва да са насочени към осигуряване на по добър и навременен достъп на всички бременни жени и новородени деца до високотехнологична специализирана апаратура и здравни услуги. С оглед осигуряване оптимална послеродова адаптация на новородените деца и лечение на всички патологични състояния, възникващи в неонаталния период, в Наредба № 13 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неонатология“ са въведени изисквания към лечебните заведения, извършващи дейности по неонатология от съответното ниво на компетентност, отнасящи се до кадровата и материалната осигуреност, включително задължително оборудване с транспортни инкубатори, организацията на транспорт в неонатологичните отделения с по-високо ниво на компетентност или в специализираните детски клиники. В тази връзка Министерството на здравеопазването в качеството на конкретен бенефициент изпълни предварително Дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“, финансирани по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирани от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия механизъм. Основна цел на Проекта бе намаляване броя на деца с вродени заболявания и намаляване на детската смъртност в страната. С изпълнение на Проекта бе подобрено качеството на пренаталната диагностика и неонаталните грижи във всяка от 28-те области в страната. Модернизирани бяха отделенията по неонатология в 33 лечебни заведения в страната чрез закупуване и доставка на 436 високотехнологични медицински апаратури. Повишена бе и квалификацията на медицинските специалисти, работещи в тях. Обучени бяха в областта на феталната морфология – 124 специалисти по акушерство и гинекология. С Постановление на Министерския съвет № 121 от 2019 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. бяха одобрени допълнителни допълнителни разходи в размер на 1 млн. 250 хил. лв. за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на детското здравеопазване в страната. Със средствата ще бъдат закупени и апарати за дихателна реанимация и кувьози.

за България): Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Ние неслучайно Ви зададохме този въпрос.

в България. Първото, което е много тревожно, е, че в България няма регистър на недоносените деца. Единствено има статистика, уважаеми господин Министър, че за 2017 г. 279 деца са мъртвородени, които са оценени като недоносени. Оттам нататък на тези, които са родени недоносени, каква е тяхната съдба – конкретно за всяко дете, е дело на всяко Министерство на здравеопазването в Европейския съюз, тук не е свършено. Освен че не е свършено, цялата тази започнала инициатива изключително говори за качествата на българина – колко той е готов да помага на ближния си, това е една похвална инициатива, но тя не може да се ориентира, господин Министър, към купуването на кувьози, което е базова технологична характеристика на всички неонатологични отделения. Отворете да видите, че в България има кувьози, които са на 20 години, на 40 години! Всичко това се свежда до една цифра, която е много тревожна. Отворете Вашите данни на Вашия подчинен център – Национален център за обществено здраве, за да видите каква е перинаталната смъртност в България и колко се отличава тя от Европа! Всичко това, господин Министър, че Министерството на здравеопазването трябва да се обърне към този проблем, да не го оставя на благотворителни инициативи, да се заеме с него и да го реши в полза на българските деца. Благодаря Ви, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Михайлов. Заповядайте за отговор,

Всичко това, което казахте, ние сме убедени, че трябва да го имаме като статистика и като регистър и това ще бъде част от Националната здравна информационна система, по която текат отделните обществени поръчки. Можете да бъдете сигурни, че преследваме тази цел. На втория Ви въпрос по отношение на кувьозите и правителството да си поеме своите ангажименти, аз преди мъничко споменах, че Министерският съвет през месец май тази година прие с постановление за 1 млн. 250 хил. лв., в момента тече обществената поръчка за доставка на апарати за дихателна реанимация и кувьози по две обособени позиции – доставка неинвазивни неонатални и назални респиратори за нуждите на доносени и недоносени новородени деца – 15 броя, и доставка на инкубатори за специални грижи за новородени деца – 40 броя. Тези бройки не са случайни. Ние се допитахме до всички лечебни заведения, които имат нужда от тази апаратура и даже сме предвидили резерв, ако ако нещо се случи или има някакви проблеми със самата доставка с отделните апарати. Можете да бъдете сигурни, че сме отговорили на всички изисквания, които в момента имат лечебните заведения. Обществената поръчка е на етап отваряне на оферти и в края на месец ноември 2019 г. се надявам този процес да приключи. Закупената медицинска апаратура ще бъде предоставена на лечебните заведения за болнична помощ и на общини убеден, уважаеми госпожи и господа народни представители, че ще допринесе за намаляване на детската смъртност в страната и за подобряване на качеството на неонаталните грижи чрез модернизация

при Многопрофилна болница за активно лечение на белодробни болести „Св. София“ ЕАД. Заповядайте, господин Михайлов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Повод за този въпрос е написано писмо, което беше изпратено до всички членове на Здравната комисия,

и всички кадрови решения в тази болница по отношение решаването на този проблем, за съжаление, не довеждат до неговото разрешаване. Но този проблем в тази болница е само част от огромния пъзел от проблеми, които се появяват вече лавинообразно в тежкия кадрови дефицит със специалистите по здравни грижи, както обичат някои да ги наричат, аз ги наричам по най-нормалния начин „медицински сестри“.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов и доктор Тасков! Многопрофилната болница за активно лечение по белодробни болести „Св. София“ – град София, е лечебно заведение – търговско дружество със 100% държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Като търговско дружество по смисъла на Търговския закон и на § 1, т. 2 от Закона за лечебните заведения същото се управлява и представлява от ръководните си органи. Дружеството е самостоятелно юридическо лице и неговото управление е въпрос на мениджърски подход и умения на избраните ръководни органи, които са длъжни с грижата на добър търговец да управляват повереното им дружество и във всички свои действия да се ръководят в най-голяма степен от защитата на неговите интереси. Органите на управление на лечебните заведения осъществяват и политиката по управление на човешките ресурси. От компетентността на Съвета на директорите на дружеството е определянето на организационната структура и утвърждаването на вътрешнонормативната уредба на лечебното заведение относно управлението на човешките ресурси в съответствие с действащото законодателство и Раздел IV от Наредба № 5 от 2019 г. за утвърждаването на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, в това число и по отношение на обезпечаване на клиниките с необходимия брой медицински специалисти. Във връзка с поставения от Вас въпрос бе изискана информация от Болницата и по данни от лечебното заведение Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, структурно звено към Болницата, в което функционират две отделения Отделение по интензивно лечение и Отделение по анестезиология и интензивно лечение. Съгласно щатното разписание на лечебното заведение в Отделението по анестезиология и интензивно лечение са предвидени 10 длъжности за медицински сестри. Реално заети са от които две анестезиологични медицински сестри. Отделението е изпитало временно затруднение, вследствие на непредвидено заболяване на две от медицинските сестри поради отпуск по болест в периода от 23 октомври 2019 г. до 8 ноември 2019 г. От страна на ръководството на лечебното заведение ни информират, че са предприети своевременни действия по осигуряване на четири щатни медицински специалисти, като такива са назначени, както следва: от 1 ноември, от 18 ноември, от 25 ноември и последната бройка, последният медицински специалист ще бъде назначен на 1 декември, с което кадровият проблем в Болницата вече е решен. Благодаря, уважаеми господин Министър. За реплика – господин Михайлов, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Като лекар с дългогодишна практика смея да Ви споделя, че независимо от цитираните от Вас заповеди за назначение, проблемът с кадровия дефицит на медицинските сестри в България е изключително тежък. Аз съвсем коректно не Ви цитирах какъв е възрастовият състав на сестрите, които подробно и съвестно са описани в писмо. На 74 години, господин Министър, е една от тях. Този проблем е, както многото други, в здравеопазването. Хубаво е, че след като сте се обадили като принципал на това лечебно заведение, независимо от това какво е било състоянието, когато написахме към Вас това писмо, проблемите там частично са решени, но проблемите в България не са решени. Проблемите в България няма да се решат и сега чрез този Национален рамков договор с начина, по който той се конструира, а те ще се задълбочат. Много от болниците, особено общинските, не не могат да отговорят със своите възможности, както сега е конструирано тяхното финансиране, на увеличението на заплатите, господин Министър, и то на медицинските сестри. Затова Ви призовавам да помислите сериозно, да потърсите политическия консенсус в парламента, да се обмислят всички възможности, защото начинът, по който сега функционира системата, ще доведе рано, а не късно, до много, много по-сериозни грижи, отколкото имаме и имате в момента. Благодаря Ви, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Михайлов. Господин Министър? Няма да ползвате дуплика. Благодаря. Въпрос от народния представител Валентина Найденова относно освободени доставки съгласно чл. 39, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, свързани със здравеопазването. Заповядайте, госпожо Найденова. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА И все пак, уважаеми господин Министър, заедно с професор Гечев през тази година в парламентарен контрол поставихме два въпроса към Министерството на финансите, свързани с плащания, данък добавена стойност от функция „Здравеопазване“. На първия въпрос от Министерството на финансите ни бе отговорено, цитирам: „Исканата информация не може да бъде предоставена от Националната агенция за приходите“. На втория въпрос от същото Министерство отговорът гласи, цитирам: „През 2016 г. от търговските дружества, реализирали и икономическа дейност по КИД 86

услуги, оказвани от здравни заведения и детски ясли по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, представляват освободена доставка“. Господин Министър, моля да ми отговорите на въпроса: какво е включено в обхвата на чл. 39, т. 1 от Закона за данък добавена стойност, касаещ освободените сделки, свързани със здравеопазването и включени ли са в тях лекарствените продукти, медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, финансирани с публични финансови ресурси, и каква е възможността те да бъдат изцяло освободени от облагане с данък добавена стойност и този данък да остане в лечебните заведения, за да могат те да го ползват, включително за повишаване на заплатите на лекарите, медицинските сестри и други медицински специалисти, намиращи професионална реализация в сектор „Здравеопазване“? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Найденова. Господин Министър, заповядайте за отговор.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

касаещ освободени сделки, свързани със здравеопазването и включени ли са в тях лекарствените продукти, медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, финансирани с публични финансови ресурси, и каква е възможността те да бъдат изцяло освободени от облагане с ДДС и с него да бъдат завишени заплатите на лекарите, лекарите по дентална медицина, медицинските сестри и другите медицински специалисти, намиращи се в професионална реализация в сектор „Здравеопазване“, са извън правата, компетенциите и правомощията на министъра на здравеопазването. Поставеният от Вас въпрос може да бъде разглеждан само и единствено от министерствата и ведомствата, в чиито прерогатив е тълкуването на данъчните закони, включително и на Закона за ДДС. Поради горното не бих могъл да коментирам поставения от Вас въпрос. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Министър. Госпожо Найденова, за реплика. Уважаеми господин Министър, аз очаквах този отговор, но искам да Ви кажа следното. Той е насочен към Вас, за да Ви напомни, че при едно добро преглеждане на закона – специално Закона за данък добавена стойност, и точно в този член, който касае медицинските услуги, биха могли да се намерят резерви, които да бъдат използвани и от Министерството, респективно от държавния бюджет, и от бюджета на НЗОК индиректно, за да може ние да намерим необходимия финансов ресурс и да посрещнем необходимостите на здравеопазването.

Продължаваме към следващия въпрос, последен за министър Ананиев. Въпрос от народните представители Десислав Тасков, Георги Йорданов и Георги Михайлов относно преместването на Метадоновата програма от територията на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Анна“ в София. Заповядайте, господин Тасков. След преместването на Центъра за лечение на наркозависими и Метадоновата програма към Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на територията на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Анна“ в София, Вие се срещнахте с протестиращи жители от квартал „Младост“ и им обяснихте, че ситуацията е временна. Моля за Вашето обяснение три месеца по-късно: ще бъде ли преместен Центърът за лечение на наркозависими, кога и къде? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Тасков. Господин Министър, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми професор Михайлов, доцент Йорданов и доктор Тасков, Програмата за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, е първата държавна програма в България за поддържаща терапия с метадон, която стартира през далечната 1995 г. като единствената ефективна алтернатива за лечение на хероиновата зависимост. През годините – и до настоящия момент, по Програмата са лекувани над 900 пациенти. Обучавани са и много специалисти – психиатри, нарколози, психолози, медицински сестри и социални работници, които към момента работят в програми за лечение на зависими лица в София и в цялата страна. В момента на лечение с лекарствения продукт метадон са 194 хероиново зависими пациенти. Повечето от пациентите при постъпването им в Програмата са с много хронични и нелекувани

при които се лекуват и останалите болни хора. За преместването на така наречената Метадонова програма към Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм от страна на Министерството на здравеопазването е осигурена подходяща сграда. Същата е с много добра комуникационна достъпност до обществения транспорт, далеч е от жилищни сгради, детски градини, училища и детски площадки. В момента се извършва ремонт на помещенията с цел адаптирането им за такъв вид лечебна дейност и създаването на добри условия за работа. Ремонтните работи ще приключат на 16 декември 2019 г. и преместването ще се извърши в срок до

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Смятам, че и като лекар съм задължен да кажа на фона на това, което казахте, вярвам, че освен да се опитаме да помогнем на хората, които реално се борят да възстановят живота си, ние трябва да бъдем и толерантни, дори, бих казал, да възпитаваме в толерантност. Но това не бива да става чрез противопоставяне, от една страна, на страховете на хората за

Във Ваше интервю на 24 октомври казахте, че е предвидена съответната сума не само за едно подходящо място – макар че не чух къде

Благодаря на министър Ананиев за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпроси към Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството. Тя ще отговори на въпрос от народния представител Любомир Бонев

министър, уважаеми народни представители! Моят въпрос е относно водната криза в община Перник, като изрично ще назова и населените места, които също са на воден режим: град Бàтановци, село Дивотино, село Люлин, Мещица, Черна гора, Богдàнов дол, Бучино, Лесковец. Това са населени места на територията на Пернишка община. Госпожо Министър, към настоящия момент всички вече сме наясно с настъпилата водна криза и режима в община Перник. Общината е изправена пред безпрецедентен воден режим за последните 25 години,

скрития, а и към онзи момент явен воден режим на община Перник. От Вашия отговор тогава ставаше ясно, че това е един нормален процес вследствие на засушаване сезона, липсата на валежи и други факти и обстоятелства, независещи от ВиК дружеството и от областния управител, който се явява председател на Асоциацията по ВиК в град Перник. От тогава до сега наяве излязоха достатъчно много факти, които показват по един или друг начин, че нито ВиК – Перник, нито вече бившият кмет на общината, нито областният управител са взели адекватни мерки да информират жителите жителите на община Перник за предстоящия воден режим. В тази връзка и в качеството Ви на министър на регионалното развитие и принципал на ВиК дружеството в Перник, моля да ми отговорите на въпроса: какви мерки предвиждате за предотвратяване на водния режим в община Перник и как ще протече стопанисването на водните обеми в язовир „Студена“? Благодаря Благодаря, уважаеми господин Иванов. Имате думата за отговор, госпожо Аврамова, в рамките на три минути.

с общ обем 25,2 млн. куб. м е проектиран като едногодишен изравнител, което означава, че язовирът събира водите, постъпващи от водосборната област в рамките на една година, за който период язовирът обезпечава водоподаването в обслужвания район в град Перник, град Батановци и околните села. Язовир „Студена“ е в списъка на комплексните и значими язовири, за които разходването на водните се извършва съгласно одобрен от министъра на околната среда и водите месечен график, съставен в съответствие с чл. 53 от Закона за водите. Месечният график се изготвя, като се взимат предвид актуалната информация за състоянието на язовира през предходния месец, определената с годишния график стратегия, прогнозата за очаквания приток, хидрометеорологичната обстановка и преценката на исканията в месечната заявка от титулярите на разрешителните за водовземане. Месечните графици се публикуват на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и са публично достъпни. С моя заповед от 12 ноември беше сформиран екип от експерти с различни компетенции за извършване на проверка „Водоснабдяване и канализация“ – град Перник, във връзка с експлоатацията на язовира и Водноелектрическата централа към него за периода от 1 януари до датата на проверката. В хода на проверката се установи, че ВиК операторът е действал в изпълнение на разпоредбите на Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите, при пресъхване или силно намаляване на дебита на водоизточниците, операторите уведомяват териториалните органи на изпълнителната власт и предлагат да се предприемат действия за въвеждане на режим на водоползване и/или лимити на водопотребление, или ограничение на водоползването, като забрана на ползване на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства и други. Тук можем да отчетем забавяне в действията на ВиК оператора, въпреки че от негова страна към

Към настоящия момент Министерството проучва всички възможности за решаване на проблема с въведения режим. На 18 ноември в краткосрочен план се разглеждат възможностите за оптимално използване на наличните водоизточници, захранващи язовир „Студена“. Министерството поиска информация относно наличие на свободни водни количества от водоснабдителната система, експлоатирана от „Софийска вода“ АД, разположена на територията на Природен парк „Витоша“, които биха могли да се прехвърлят към град Перник. За обсъждане на темата се проведоха срещи с участието на представители на МРРБ, „Софийска вода“, ВиК ООД – Перник, като са набелязани стъпки за оказване на експертна помощ от страна на „Софийска вода“ – организирани са работни срещи, анализират се възможни технически решения, провеждат се обследвания на терена. Тук искам да благодаря на експертите на „Софийска вода“ за оказаната помощ, набелязаните мерки, които ВиК в следващите няколко дни ще изпълни и ще има допълнителни количества вода от Владайския канал, които ще бъдат насочени към язовир „Студена“. Ще допълня своя отговор в дупликата. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Аврамова. Имате думата за реплика, господин Бонев.

Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Госпожо Министър, хронологията е следната: месец април ВиК дружеството уведомява кмета на община Перник и областния управител в качеството му на председател на Водната асоциация. 20 септември зададохме въпрос от трибуната на Народното събрание, адресиран до Вас, за скрития или вече явен воден режим в град Перник. Сто хиляди души са потърпевши от този воден режим! 2019 г. управителят на ВиК дружеството уведомява областния управител – в качеството му на председател на Водната асоциация, кмета на община Перник, действащ към настоящия момент заради предизборната кампания, и председателя на Общинския съвет, че предстои воден режим на град Перник и населените места около града. Аз Ви питам, госпожо Министър:

Да се прехвърля отговорността между министерствата – Регионалното и МОСВ, най-малкото не е редно. Да, похвално е, че се взимат мерки. Похвално е, че се правят опити през „Софийска вода“. И премиерът отпусна средства за град Перник в такъв критичен момент, и Държавният резерв отпусна, но защо се стигна дотук? Кой, как и защо допусна това да се случи? Това е основата на нашия въпрос. Да, необходимо е да се направи ремонт на стената, необходимо е и ще се радваме да има воден цикъл в град Перник, защото град Перник е единственият областен град без такъв воден цикъл. Пак Ви питам и искам ясно да кажете: в рамките на правомощията на коя институция – управителят на ВиК – Перник, кметът на община Перник към онзи момент на уведомлението, областният управител

трябва да знаят какви мерки се предприемат. Господин Бонев зададе един актуален въпрос, който бих искала да довърша като отговор. Друга мярка, която е набелязана като краткосрочна и спешна за прилагане, която аз смятам за наложителна, е да има по ефективен режим на водоподаване към потребителите в рамките на едно денонощие, с който да се регулира ползването на вода в града с цел намаляване на загубите и авариите по водопроводната мрежа. На 22 ноември от управителя на ВиК – Перник, е изпратено писмо до кмета на община Перник предложение за водоподаване към потребителите в часовия диапазон от 15,00 до 22,00 ч., тоест въвеждане на еднократен режим за водоползване. С въвеждането на този режим на водоподаване ще намалее броят на авариите, възникващи от хидравличните удари по амортизираната водопроводна мрежа, и загубите на водата, което ще доведе до акумулиране на водни количества в резервоарите на града. на града. Кметът на община Перник е издал по-щадяща заповед, с която режимът е два пъти в денонощието. Аз се надявам той да преосмисли своето решение, така че да имаме възможност да съхраним водата, която се намира към момента в язовира. Във връзка с изпълнение на спешните мерки, както и Вие споменахте, миналата седмица на среща между кмета на община Перник и премиера се взе решение да бъдат отпуснати 2,7 млн. лв. на община Перник, за което ВиК Перник, има изготвен проект. Проектът е свързан с реконструкция на утаителите на пречиствателната станция за питейни води, която обслужва Перник и околните села. С това би се гарантирало качеството на питейната вода, включително и в случая с намаления обем на язовира.

с които да имаме и резервен вариант. За язовир „Долна Диканя“ още нямаме окончателните резултати от второто вземане на проби. Основната причина за големите загуби на вода, както и Вие споменахте, е лошото експлоатационно и техническо състояние на водопреносната система. Поради липсата на средства, дълго време не са извършвани никакви значими ремонти и реконструкции на съществуващата водопроводна мрежа. За съжаление, такива дейности не са реализирани с европейски средства и през предния програмен период – 2007 – 2013 г., което значително задълбочава влошаването на състоянието на водопроводната мрежа. Министерството на регионалното развитие и благоустройството се проведоха редица срещи с експерти, геолози, хидролози, ВиК-инженери, спалеолози, обсъдиха се няколко варианта за осигуряване на допълнително количество вода. Предстои изготвяне и представяне на официални предложения от експертите, с които сме разговаряли, като тези предложения ще ги подложа на обсъждане на експертно ниво. Ще бъде взето решение кои от тях са възможни за изпълнение и в краткосрочен план кои биха довели до действия, които могат да доведат до снабдяване с допълнителни количества вода. В по-дългосрочен план основната мярка е именно намаляване на загубите във водопроводната мрежа. Знаете, че ВиК – Перник, вече има изготвен проект, с който е кандидатствал, и има договор за финансиране по Оперативна програма „Околна среда“, като най големите инвестиции са за водоснабдяване. За община Перник те са 22 млн. лв. и включват: реконструкция на главните водопроводи Изток – Запад; водопроводите за квартал „Изток“; изграждане на три броя нови водоеми и прилежащите им водопроводи; реконструкция на два броя помпени станции – Самоков и Могилче. Това са ключови обекти, с реализацията на които загубата на вода ще се намали драстично, така че да има възможност язовирът да поеме ВиК – Перник, ни информира, че се провежда организация за прилагане на режима за водоподаване. Предприето е спиране на водоподаването от язовир „Студена“ за населените места, които имат алтернативни водоизточници, като това е направено първо в квартал „Църква“. В съответствие с очакваните характеристики на обработваната вода при по-ниски нива в язовира, по-висока мътност, по-високо съдържание на желязо, съоръженията на пречиствателната станция са подготвени за тези тези технологични спомагателни процеси. Ще завърша с това, че водният режим беше наложителен и беше въведен от кмета на Перник. Апелирам за отговорното ползване от потребителите, дори при това нарушено водоподаване, за отговорното ползване на водата от цялата общественост. Всички сме съпричастни към начина, по който се ползва питейната вода. Трябва да проявим разбиране към момента, в който се налагат тези ефективни мерки на режим на водоподаване, така че в язовира да има вода до пролетното снеготопене. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Към следващите въпроси ще трябва да съм малко по-стриктен.

През първите два програмни периода Оперативната програма за регионите беше достъпен и много важен финансов инструмент за общините. С този ресурс беше променена жизнената среда, обнови се пътната инфраструктура,

които или ограничаваха териториалния обхват – такъв е примерът с така наречените бели петна в градските райони, или не осигуряваха достатъчно балансиран подход спрямо различията в социално-икономическото развитие на районите за развитие. Започва новият мандат в местното самоуправление и от огромно значение за продължаващото развитие на общините и регионите е този финансов инструмент да бъде използван максимално В тази връзка моят въпрос към Вас е: на какъв етап е планирането и програмирането на новите финансови инструменти за регионално развитие за следващия програмен период 2021 – 2027 г., финансиран със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове? Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Иванов. Имате думата за отговор, госпожо Аврамова, в рамките на три минути. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Иванов, уважаеми госпожи и господа народни представители! Основната цел на политиката за регионално развитие в България, която ще намери отражение в новата Оперативна програма за развитие на регионите 2021 – 2027 г., е да създаде жизнени, силни и устойчиви региони като отговор на неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия. Отчита се необходимостта от прилагане на интегриран териториален подход, насочен към създаване на модел за полицентрично развитие, който работи за устойчив и балансиран растеж на българските региони, като по този начин в близко бъдеще ще се достигне средното ниво за Европейския съюз. В хода на подготовката за новия програмен период е изготвен Доклад за социално-икономическия анализ на районите в България, който ще послужи за подготовка на новата Оперативна програма на новата Оперативна програма „Региони в растеж“ и на другите оперативни програми. Определен е поименният състав на тематичната работна група за разработване на Оперативната програма за развитие на регионите за периода 2021 – 2027 г. Първото заседание на Тематичната работна група е проведено на 15 ноември. На заседанието е представен подход за структуриране на новата оперативна програма, съгласно който Програмата ще се фокусира върху два основни приоритета за устойчиво градско развитие на големите градове, както и за развитие на територията на регионално ниво. Разработен проект на Програмата се очаква в края на месец март 2020 г. В хода на подготовката за новия програмен период е изготвен Доклад за социално-икономическия анализ на районите в България, който ще послужи за подготовка на новата оперативна програма. Възложено е разработването на регионалните схеми за пространствено развитие на регионите от ниво 2, които ще изпълнят ролята на стратегия за изпълнение на Инструмента „Интегриране и териториални инвестиции на регионално ниво“. В края на 2019 г. Министерството ще разполага с готов проект на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2, които ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане и консултиране. Паралелно се изготвя актуализация на Националната концепция за пространствено развитие, която също ще бъде използвана в процеса на програмиране на новата оперативна програма. Очаква се Проектът на програмата да бъде финализиран през 2020 г. и да бъде внесен за обсъждане от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз. Програмата трябва да бъде одобрена от Министерския съвет, преди да бъде изпратена за одобрение в Европейската комисия. Относно програмите за европейско териториално сътрудничество – в изпълнение на Постановление № 142 от 7 юни 2019 г. на Министерския съвет за разработване на стратегическите и програмните документи на Република

на Тематичната работна група за разработване на съвместни програми с Република Румъния, Република Северна Македония, Република Турция, Република Сърбия за периода 2021 – 2027 г. По изброените програми процесът на програмиране беше открит с първите заседания на тематичните работни групи. По програмите са обсъдени и одобрени правила, план-график за разработване на проектните документи и съвместни концепции за програмиране, които отразяват визията на държавите участници в програмите за периода. Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Имате думата за реплика, госпожо Янкова,

ще бъде интегрираното териториално разпределение на инвестициите съгласно нуждите на съответния район и ще се търси интегриран ефект. Разбира се, от значение е какъв ще е икономическият принос на всеки един проект и ползата му за гражданите от съответния регион или община. Приветствам това, това е добър подход. Аз съм притеснен от друго. Знаете добре, че съм народен представител от Врачански избирателен район – от най-слабо развития регион, Северозападния. За хората в него и за общините е от изключително значение най-сетне да се отлепят от дъното, да се намали негативният ефект от тежката демографска криза, огромните социално-икономически различия вътре в района между малките и големите населени места с останалите райони в страната и в Европа да започнат да се стопяват. Затова от изключително значение е как ще се постигне това с новата програма за регионите. Казахте, че предстои да се разработват нови интегрирани териториални стратегии с широко гражданско участие, имаше имаше и медийна информация за резултата от първото заседание на работната група, а току-що споменахте, че предстои и актуализация на Националната концепция за пространствено развитие. Този процес на планиране заедно с обсъждането на новата визия на Програмата в работната група и целия дълъг път до одобрението от Министерския съвет и Европейската комисия не създават ли риск от забавяне и лишаване на общините и регионите от този ресурс през една сериозна част от новия

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Иванов, в допълнение на казаното от мен дотук, дотук, ще допълня, че при разработване на новата оперативна програма ще се търси фокус точно върху специфичните географски характеристики и ресурсите на територията, за да се постигне по добър резултат, като се имат предвид местните потенциали. Това би довело до намаляване на дисбалансите и забавяне на процеса на миграция. В частност искам да кажа, че разпределението на средствата по регионите също ще бъде балансирано, така че да търсим развитие на по-слабо развитите региони, какъвто е Северозападният. Новият подход, който ще приложим при изпълнението на

съвкупност от дейности, които могат да бъдат финансирани от няколко програми, включително и меки мерки като комплексен проект, чиято цел трябва да бъде развитие на региона. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Следва въпрос от народния представител Дора Янкова относно зимното поддържане на държавните пътища. Имате думата, госпожо Янкова – две минути да развиете въпроса си. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, господин Министър на културата! Моят въпрос, госпожо Министър, всяка година

Българските граждани, фирми и институции имат желание тук, от трибуната на парламента, министърът на регионалното развитие като принципал на тази политика да сподели готова ли е държавата да функционира в зимни условия и какво е направило ръководеното от Вас Министерство? Паралелно с това стои въпросът: междуинституционално проведени ли са всички разговори? Преди малко е приключил Областният щаб на Смолян. Дали това е направено като стиковка и координация във всички области? Има ли достатъчен капацитет във фирмите, които сте избрали? Особено за район като Смолянския задължително е необходимо да имат на разположение ротори и грейдери. Има ли достатъчно материал за опесъчаване? Миналата седмица, когато се заледиха пътищата, се оказаха доста проблеми и катастрофи, а това е част също от тази политика.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Янкова, госпожи и господа народни представители! Със заповед на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ считано от 20 ноември е въведено зимното поддържане на републиканската пътна мрежа. По предварителни разчети в поддържането на 20 хил. км републикански пътища през зимните месеци ще бъдат мобилизирани около три хиляди снегопочистващи машини, снегорини, техника за разпръскване на пясък и други. Всички подготвителни, административни и организационни дейности, свързани с обезпечаването на зимното поддържане, са изпълнени. С оглед предприетите действия от страна на държавните структури, отговорни за осигуряване на нормална проходимост на превозните средства при зимни условия, можем да кажем, че към днешна дата необходимата организация е създадена. Изготвен е План за дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ за осигуряване на зимното поддържане на републиканската пътна мрежа за сезона 2019 – 2020. Всички областни пътни управления са изготвили своите планове за зимно поддържане, които са съгласувани и одобрени. Разработени са планове за действия при утежнени зимни условия. предоставени на пътноподдържащите фирми за изготвяне на оперативни планове за зимно поддържане. Ясно са разписани и уточнени ангажиментите на всички институции: Агенция „Пътна инфраструктура“, Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Създаден е Междуведомствен щаб за подобряване координацията между структурите. Изготвена е и съответната заповед за това, като отговорните лица са запознати с нея. Актуализиран е и съставът на ведомствения щаб на Агенцията. Проведени са регионални срещи, на които, освен областните пътни управления и представители на Агенция „Пътна инфраструктура“, са присъствали служители на система 112“. На 4 октомври всички областни пътни управления в страната извършиха проверка на наличната техника, инертни материали в опорните пунктове. На 31 октомври бе извършена втора проверка на пътноподдържащите фирми с представителите на областните пътни управления, Столична дирекция на вътрешните работи, областните дирекции на МВР. Осигурени са над 83 хил. тона сол, 112 хил. тона пясък, 3340 тона химически материали за обработване на пътната настилка, за да се осигури безопасното пътуване на шофьорите. Към момента над 1800 машини са в готовност да обработват пътните настилки. В периода 25 – 29 ноември се извърши трета проверка на пътноподдържащите фирми от страна на областните пътни управления за наличие на изискуемите количества инертни материали и машини. На 19 ноември със заповед на председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“ е регламентиран редът за събиране и обработване на информация за състоянието на републиканските пътища по време на зимното поддържане с цел предоставянето ѝ актуално и навременно на гражданите. Предстои сключване и на договор с Националния институт по метеорология и хидрология за предоставяне на данни за метеорологичната обстановка. На директорите на 27-те областни пътни управления е е разпоредено да следят със завишено внимание прогнозите по райони и да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите, където има предпоставки, както и Вие отбелязахте, за хлъзгавост и заледявания по усойните места. Същевременно се създаде и Национален координационен център за безопасно движение по пътищата, който ще осъществява връзката и взаимодействието между структурите на изпълнителната власт.

Искам да се обърна към Вас с това: да, пишат Ви справки, но бъдете изключително строга, защото много често строителните фирми, които избирате да поддържат пътища, в това време те и строят. Получават се едни луфтове, в които хората виждат възможности да не се поддържат достатъчно пътищата. Това – първо. Второ, искам да се обърна към Вас, защото миналата година за първи път в Смолянския регион бяха затворени и трите прохода. Непременно проверете има ли ротори и грейдери, защото преди малко коментирах: няма информация по списъка за функциониране на Смолянска област фирмата, която е спечелила поддържането, дали тази техника е закарана. И нещо, което се коментира в моя избирателен район. Новата фирма, която е сключила договор дружеството „Пътно поддържане област Смолян“, за пет години с 18,1 млн. лв., е от две дружества. Едното дружество „Роуг 1“ ЕООД, което ще получава 2% за превантивна дейност по зимната

„Агромах“ е строителна фирма, но смолянчани недоумяват за фирмата, която е с 2%, с капитал 10 лв. и търгува с цигари, има и ресторантьорство, и хотелиерство, и строителство. Тук започват да си задават въпроса: тези 2% какви са? Гледайте ги тези неща, искайте да Ви информират и е добре от трибуната да разсеете, ако има съмнение за

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Янкова, аз разбирам Вашия въпрос и загриженост за пътното поддържане, специално във Вашия район. Искам да Ви успокоя, че има договор – да, нов договор от 20 ноември 2019 г. Новият изпълнител на поддръжката и на зимното поддържане е внесъл оперативен план в Областно пътно управление, има издадена заповед за зимно поддържане, така че ще бъде обезпечена зимната поддръжка. Аз не мога да коментирам консорциума и как фирмите, които са в него, са си разпределили дейността и работата. Факт е, че този консорциум като такъв има ангажименти по договор с Агенция „Пътна инфраструктура“ и трябва да ги спазва стриктно. Аз лично се ангажирам да следя за изпълнението на договора в област Смолян. Благодаря Ви. Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Следва въпрос от народния представител Васил Антонов относно воден режим в област Плевен. Заповядайте, господин Антонов, да развиете въпроса си. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри! Въпросът, който ще поставя, е от изключителна важност за всеки един от гражданите на Плевен и Плевенска област, а това е за режима на водата, госпожо Министър. През последните няколко месеца населението на Плевен и Плевенска област, а същевременно и това в Ловеч и Ловешка област, са поставени на остър режим.

Краевица, а също и водните полета, които са около река Вит. Видяхме как се стопанисва и как се вади от устието на река Вит чакъла и баластрата през последните няколко дни и седмици. Резултатът от всичко това, което виждаме, е един остър режим, един геноцид спрямо населението на Плевен и Ловешка област. Моля Ви, госпожо Министър, като министър, но и като човек да отговорите: как ще излезем от това положение? Докога и как ще преустановим режима на водата – на некачествената вода, за която населението на Плевен и Плевенска област заплаща висока и скъпа цена? Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаема госпожо Йотова. Имате думата за отговор, господин Министър, в рамките на три минути. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Антонов, административна област Плевен включва десет общини – Белене, Червен бряг, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Гулянци, Искър, Левски, Никопол, Плевен и Пордим с обща площ 4338 кв. км и население 240 380 жители по данни на Националния статистически институт. Водоснабдяването за питейни цели се извършва от подземни водоизточници в терасите на реките Искър, Вит и Осъм и техните притоци, както и от горните течения на притоците на река Черни Осъм и река Златна Панега в област Ловеч. Най-важната водоснабдителна система Черни Осъм водоснабдява градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник и няколко села на територията на област Плевен, градовете Ловеч и Троян и няколко села на територията на област Ловеч. Капацитетът на водоизточник „Черни Осъм“ се изменя в границите от 900 – 1000 литра в секунда до 200 – 300 литра в секунда. Водните количества се разпределят от ВиК – Ловеч, към „Водоснабдяване и канализация“ – Плевен, и „ВиК-Стенето“ – град Троян. При достатъчен дебит на водоизточника приблизително половината от водното количество се подава към населените места в област Плевен, а останалото се разпределя между градовете Ловеч и Троян. Посочваме, че за осигуряване на непрекъснатост на водоподаването за населените места от област Плевен от водоснабдителна система „Черни Осъм“ са необходими минимум 200 литра в секунда. Обикновено периодът, в който капацитетът на водоизточника е намален, продължава не по-малко от три месеца през годината, като може да достигне и до шест месеца през сухи години. През текущата година поради продължително засушаване дебитът на водоизточника за питейно-битово водоснабдяване намалява до стойности, близки до минималните. ВиК операторът е реагирал своевременно, подал е информация до заинтересованите страни и считано от 15 септември 2019 г. е въведен режим на водоподаване, за да има възможност да издържат водоизточниците, така че да има вода по-продължителен период от време – навременна реакция на ВиК оператора. Вследствие на валежите през последните дни дебитът на водоизточник „Черни Осъм“ се е увеличил и считано от 25 ноември 2019 г. водният режим населени места от област Плевен, както и в самия град, е отменен. Мерките за подобряване на водоснабдяването и постигане на устойчивост при предоставяне на ВиК услугите на територията на административна област Плевен са определени в разработените прединвестиционни проучвания и регионалните генерални планове, като след промяна на границата на обособената територия обслужвана от ВиК – Плевен, към която от 1 януари 2019 г. се присъединяват

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, всичко това, което казахте, е така, известно е. Към него може да се добавят още някои неща – примерно и големите загуби на водопровода поради старите тръби, спиранията на водата, промяната в налягането, честите аварии. Но истината е това, което Вие казахте – от три до шест месеца всяка година населението на Плевенска област и Ловешка област са в режим. Ако смятате, че това е нормално, аз не мисля, че е нормално. Няма как да убедим хората, че високите цени, които заплащат, и лошото качество на водата, която получават, е нормално, и то не само в тези шест месеца, когато има режим, това е и през другите. Има и един друг факт, който не бива да оставяме настрани – въпроса за водоснабдяването на тези две области е изключително тежък и той не е по силите на двете ВиК дружества. Разликата с Перник – там беше въпрос на стопанисване, на управление на водния ресурс, тук просто водата я няма. За да има вода, трябва да се изгради язовирът. язовирът. Трябва да се построи този язовир. Не е по силите на хората да поемат този голям разход, който е за язовира. Още един аргумент е, че ако държим на развитието на Северна и Централна България няма как това да се получи при липсата на водоснабдяване в Плевенска и Ловешка област. Дори и да стане магистрала „Хемус“, тя няма да бъде притегателна в тази част за фирмите и инвеститорите, които очакваме, за населението, защото няма вода. Никой няма да дойде където няма вода. Това е факт.

се раздвижи въпросът, но се спря. Не е по силите на двата региона да решат този въпрос. Това е въпрос, който трябва да бъде решен от Министерството на регионалното развитие и по посока на проектиране, защото има някакви стари проекти, да видим колко е необходимо, но да се активизира по отношение на Министерския съвет и министър-председателя. Темата е много деликатна за населението, защото то трябва да бъде компенсирано по достоен начин и по законен начин, така че да бъде в интерес на целия район, да бъде в интерес на цяла България. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Антонов. Имате думата за дуплика, госпожо Министър. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Антонов, абсолютно съм съгласна с Вас, че мерките трябва да бъдат дългосрочни и проблемът с недостига на вода в сухите месеци на годината трябва да бъде решен. Това, което споменах в края на моя на моя отговор, беше за регионалните прединвестиционни проучвания. Това е пътят, по който ще дадем възможност да се кандидатства от ВиК операторите и да се привлекат средства от Европейския съюз, така че да можем да изпълним мерки както за водопроводната мрежа, която е амортизирана, така и други дейности, които са необходими, за да гарантираме качествата да гарантираме качествата на питейната вода и да предотвратим нейното разхищение. Абсолютно сте прав и за реализацията на проекта за язовир „Черни Министерството има ангажимент и работи по такива проекти. Това са: язовир „Студена“, където ремонтирахме язовирната стена и други дейности, необходими за неговата експлоатация; язовир „Луда Яна“, който дори и с проблеми при изпълнението на самото строителство, все пак е ангажимент, който е поет и ще бъде изграден; язовир „Пловдивци“, който който вече е пуснат в експлоатация. Така че Министерството и правителството са предприели мерки като дългосрочна програма, в която да строят язовири, каквито, знаете, не са строени в последните сигурно сигурно повече от 30 години, така че да осигури и гарантира водоснабдяването на населените места. След реализацията на тези язовири ще пристъпим и към други територии в България, където това е необходимо да бъде изпълнено. Язовир „Черни Осъм“ е един от язовирите, който е във фокуса на Министерството. Благодаря Благодаря Ви, уважаема госпожо Аврамова. Следва въпрос от народния представител Георги Гьоков относно основен ремонт на второкласен републикански път II-66 на територията на област Стара Загора

Госпожо Министър, моят въпрос е относно един път. Аз избягвам да задавам въпроси за състоянието на пътища и така нататък, защото в общи линии знам какъв е отговорът и разбирам, че посоката може да бъде само такава, но в случая става въпрос за един изключително важен за старозагорци път – това е републикански път II-66, второкласен път, част от републиканската пътна мрежа.

Старозагорска област влиза при км 37,1 и преминава през село Подслон и достига до източната част на град Стара Загора. Заобикаля от югоизток и юг града и южно от село Богомилово, минава през село Ракитница, заобикаля от югоизток, юг и югозапад град Чирпан, минава през село Плодовитово и село Мирово, след което продължава в западна посока. Частта от този второкласен републикански път, която минава през област Стара Загора, е в лошо експлоатационно състояние, особено от км

към активната, така и към пасивната безопасност на преден план излиза въпросът: предвижда ли Агенция „Пътна инфраструктура“ основен ремонт на второкласен републикански път II-66 на територията на Стара Загора,

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Гьоков, уважаеми госпожи и господа народни представители! Действително жителите на град Стара Загора използват републикански път II-66 Сливен – Hова Загора – Стара Загора – Чирпан – Поповица до пътен възел „Чирпан-изток“ на автомагистрала „Тракия“ като втори подход към магистралата. Отсечката е с дължина 18,5 км и е в незадоволително транспортно състояние. На пътя не е правен основен ремонт от 1994 г., а трафикът по този участък е изключително натоварен. През 2019 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ възложи изработване на технологичен проект за превантивен ремонт на 18,4 км от второкласния път

В проекта са предвидени: ремонт на пътната настилка, отводнителни мероприятия, ландшафтно оформяне, полагане на нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи за пътища. Съгласно Наредба от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата превантивното поддържане на пътищата включва комплекс от планирани и икономически ефективни дейности и строителни и монтажни работи за съхраняване и намаляване на ефекта на ефекта от стареенето и износването на материалите. С оглед на това, Ви информирам, че строително-монтажните работи, които ще бъдат изпълнени като част от превантивния ремонт на път II-66, ще се извършат само на съществуващото трасе, като изграждане на нови съоръжения, включително и кръгови кръстовища не се предвижда, тъй като за изпълнението на такива трябва, първо, да се прецени необходимостта, след това да се възложи изготвянето на технически проект, да се изпълнят отчуждителни процедури и да бъде възложено тяхното изпълнение. С изпълнението на посочените ремонтни дейности значително ще се подобри експлоатационното състояние на пътния участък

подготовка на задание. Индикативната стойност за реализиране на проекта е приблизително 12 млн. лв. с ДДС. За обекта се разглеждат възможности за осигуряване на целеви средства от държавния бюджет

връзки ли са с автомагистрала „Тракия“ – само ще кажа, че този път беше изключително важен, преди да се направи връзката на магистралата със Стара Загора или пък Оризово, където беше стигнала, до морето. Той загуби това си предназначение като основен път за придвижване от София към морето, след като се изгради магистралата. Но остава изключително важен за 150 – 200 хиляди старозагорци и още толкова, че и повече гости на Стара Загора, които много интензивно ползват този път като връзка с магистралата – всички, които пътуват на на запад, към София и към Европа, да речем. Трябва да му обърнем повече внимание. Сигурно са направени разчети, сигурно 12 млн. лв. не са малко за един такъв път, но очакванията на старозагорци са малко по-различни. Те чакат вече

Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков. Не желаете дуплика. Преминаваме към следващия въпрос – от народния представител Манол Генов, относно необходимост от разширение на околовръстен път на град Пловдив, включващ път

на този изключително важен участък от републиканската пътна мрежа, защото той е един от най-натоварените в страната. Които от колегите и гражданите са пътували по него, много добре знаят колко крещяща е необходимостта от неговото разширение. Основен ремонт в годините не си спомням да е правен – много скоро, правят се някакви текущи ремонти, изкърпват се определени участъци, задръстванията по него са ежедневие.

която включва всички необходими действия по започване строителството на този участък. Моят въпрос е да прогнозирате: кога ще завършат тези процедури с проектирането, с одобрението на техническите проекти и кога ще започне строителството на този така важен участък от републиканската пътна мрежа? Благодаря Ви, уважаеми господин Генов. Имате думата за отговор, госпожо Аврамова. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Генов, уважаеми госпожи и господа народни представители! Реализирането на околовръстния път „Пътна инфраструктура“ работи за намиране на решения за модернизиране на пътните артерии, които образуват околовръстния път (път III-805 и път II-86), с което да се намали времето за пътуване и да се повиши безопасността на движение. През октомври тази година Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за изработване на технически проект и подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Околовръстен път на град Пловдив – привеждане към габарит Г 23,5 с обща дължина на обходното трасе 18,7 км“. Индикативната стойност на поръчката е 3 млн. 750 хил. лв. без ДДС и се финансира от бюджета на Агенцията. Поръчката е в три обособени позиции. Срокът за подаване на оферти е до 9 декември 2019 г., а тяхното отваряне ще бъде на 10 декември в поръчката включват само времето за извършване на проектно-проучвателни работи. В отговор на предишно Ваше питане Ви информирах, че сключеният през 2012 г. договор за изработване на идеен и технически проект за околовръстен път на град Пловдив с „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД бе прекратен поради промяна на цялостната концепция на проекта, свързана с обслужването на прилежащите урбанизирани територии. В периода 2013 – 2017 г. бе изпълнена процедура по реда на Закона за опазване на околната среда и за инвестиционното намерение на Агенция „Пътна инфраструктура“ влезе в законова сила Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от 2017 г. През месец юни тази година бе проведена работна среща с представители на Агенцията, областната администрация на област Пловдив, общините Пловдив, Марица и Родопи, както и други заинтересовани страни, с които се обсъдиха инвестиционните намерения за изграждане на околовръстен път На база получената информация и залегналите проблеми бе изработено задание за изготвяне на технически проект и изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за околовръстния път.

на път ІІ-86 да бъдат отделени в отделна обособена позиция е обоснована от интензивния трафик, който преминава по кръгово кръстовище, което се образува от пресичането на път I-8, път III-805 и път II-86, както и от незадоволителното състояние на моста над река Марица при км 0+311 на път II-86. Това е един от най-големите транспортни проблеми на гражданите, използващи този участък. Заданието предвижда проектиране на двустранно разположени локални платна, разработване на две сложни пътни съоръжения с обща дължина над 700 м – естакада над кръгово кръстовище при пресичане с път I-8, продължаваща в мост над река Марица. За Обособена позиция № 2 – заданието предвижда рехабилитация на съществуващия пътен възел „Царацово“ и реконструкция на две от кръстовищата му за гарантиране на неосигурените към момента посоки и реализиране на двустранно разположени локални платна. За Обособена позиция № 3 – заданието предвижда двустранно разположени локални платна, изграждане на големи съоръжения при пресичанията на трасето с пресичащи пътища: изграждане на 7 броя пътни възли, 4 броя мостови съоръжения, както и 5 броя пътни надлези и подлези. Съгласно влязлото в сила решение по ОВОС за кръстовището при км 6+945, с цел запазване в максимална степен на жилищните постройки в квартал „Коматево“, „Коматево“, е одобрен вариант, при който е необходимо проектната ос на трасето да се измести в западна посока с около 300 м. Междувременно за същата територия, разположена на запад от съществуващото трасе, е издадено разрешение за строеж на чуждестранен инвеститор. Община Родопи изрази мнение, че е необходимо да се представи ново вариантно решение, за да не се засегне територията на инвеститора, което прави невъзможен за реализиране одобрения вариант и налага да се търси ново проектно решение, което да бъде предоставено за преценка от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). В случай че МОСВ потвърди съществуващото решение по ОВОС за изпълнение на одобрения вече вариант, същият трябва да бъде разработен в техническия проект. Благодаря Ви, уважаема госпожо Аврамова. Имате думата за реплика, господин Генов.

да ми дадете някаква прогноза все пак. Ясно ми е, че трябва допълнение да мине към оценката за въздействие върху околната среда с това ново трасе. Ясно ми е, че за проектиране има някакви срокове. Може да има обжалване на тези резултати, които ще бъдат обявени при приключване на процедурата за избор на изпълнител. Но все пак и аз, и гражданите, всички хора, които ползват този път – Вие посочихте особената необходимост от неговата реконструкция и от неговото привеждане в нормално състояние за съществуващото движение, потоци от автомобили по него – да имат някаква искрица надежда. Да кажете как прогнозирате: кога ще завършат тези процедури и кога

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Генов, Вие самият изброихте част от процедурите, които трябва да бъдат извървени, за да се стигне до финалната права и да започне строежът. Само да допълня, че важна точка от техническия проект в обособената позиция, за която последно говорих, е изместване на ведомствена жп линия на „КЦМ 2000“ АД, тъй като в непосредствена близост до съществуващия жп прелез има стълбове с високо напрежение. Предвид факта, че очакваме да бъде започната нова процедура по Закона за опазване на околната среда за Обособена позиция № 3, както и предстоящи отчуждителни процедури на този много сериозен проект и в трите обособени позиции, на този етап не бих могла да се ангажирам с конкретен срок конкретна дата, в който ще имаме пълна проектна готовност за стартиране на реалното строителство. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаема госпожо Аврамова. Това беше последният въпрос към Вас. Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол. Преминаваме към въпроси към министъра на културата Боил Банов. Първо, питане от народния представител Антон Кутев относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България. Имате думата, господин Кутев, да развиете Вашето питане в рамките на три минути.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Уважаеми господин Министър, аз зададох това питане с ясното съзнание – питане към Вас, че регулирането на медийните услуги и на свободата на медиите, изобщо на медийния пазар, в много малка степен всъщност е част от възможностите на Министерството на културата. В този контекст самото ми питане е насочено към политиките на правителството, по простата причина че бях на сто процента убеден, че ако пусна този въпрос към Бойко Борисов той ще ми бъде върнат, защото той не обича да отговаря на такива въпроси. Имам многократен опит в това. Тъй като в рамките на държавата няма към кого другиго да бъде зададен този въпрос, аз го задавам към Вас. Пак казвам, с ясното съзнание, че възможностите на Министерството В същото време обаче няма коя друга институция в България, по някакъв начин, разполагаща все пак с достатъчно възможности по отношение на експертиза и по отношение на хора, които да го свършат, няма коя друга институция да се заеме на практика с това да въведе ред в медийните регулации, тъй като всичките са направени така, че са независими.

част е работа на правителството, тъй като този проблем според мен е абсолютно ключов в момента. Ключов е не само заради това, което видяхме, че се случи в Националното радио, където очевидно се оказа, че въздействията са най-малкото често срещани и често пъти доста скандални, и то опити за въздействие върху обществена медия. За мен дефектите в системата са много повече от проблемите на обществените медии. Доколкото разбирам, в момента само задълженията на Българската национална а увеличената им субсидия в бюджета, който ще гледаме следващата седмица на второ четене – цялата им увеличена субсидия, е 70 милиона, а това, между другото, е незаконно, защото те по закон не могат да дължат повече от 10 милиона, тоест ние самите – държавата, вкарваме Националната телевизия в ситуация, в която тя нарушава закона със самото приемане на бюджета. Те нямат друг избор освен да го правят, защото това не е въпрос на мениджмънт, това е въпрос на обем пари, които получават. При цялата сложност на ситуацията, за която ми се иска да говорим с Вас, моето питане към Вас е: какви са политиките на правителството – забележете, изразени чрез Министерството на културата, за гарантиране на свободата на словото в България? Досега се спрях по-скоро на финансирането. Но сами знаете, че България, която е член на Европейския съюз и по всички общо взето показатели – по голяма част от показателите, става дума по икономически и други показатели, винаги участва примерно в топ 50 на някакви класации. По отношение на свободата на словото сме на 111-то място. Не само че не сме в топ 28, колкото е Европа, не сме в топ 50, колкото са развитите държави, отиваме на 111-то място. Този проблем е изключително сериозен и на мен би ми се искало това не не просто да е един разговор – той, разговорът тук ще го проведем, но на мен ми се иска това да е начало на много по-дълъг разговор в обществото, който да доведе до решения в тази област. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Кутев. Имате възможността да отговорите, министър Банов

Свободата на изразяване е основен елемент на демократичните системи и България като правова и демократична държава гарантира това с чл. 39, ал. 1 от Конституцията на страната. Дейността на медиите и работата на обществените радио и телевизия са уредени в Закона за радиото и телевизията, въвеждащ в българското право стандартите на правото на Европейския съюз и международноправни актове като Конвенцията на Съвета на Европа за правата и основните свободи. Свободата на словото е гарантирана с разпоредбите на чл. 10, ал. 1, т. 1 и в чл. 11 от Закона за радиото и телевизията. Чрез чл. 5 от Закона за радиото и телевизията се въвежда принцип, с който се гарантира независимост на доставчиците на медийните услуги и на тяхната дейност от и на тяхната дейност от политическа и икономическа намеса и не се допуска цензурирането на медийни услуги под каквато и да е форма. В чл. 20, ал 2 на Закона за радиото и телевизия ясно е записано, че „Съветът за електронни медии като независим специализиран орган, който регулира медийните услуги, при осъществяване на дейността си се ръководи от интересите на обществото, като защитава свободата и плурализма на словото, информацията и независимостта на доставчиците на медийни услуги“. Гаранциите за независимост, предвидени от Закона, са: квотният принцип на формиране, ротационният принцип, предвиден с цел непрекъснато обновяване на състава. Изискването към членовете на Съвета изискванията, забраняващи конфликт на интереси и обвързаност, прозрачността и публичността на вземане на решения на регулатора, съдебният контрол върху всички решения на Съвета за електронни медии, изискването за мотивираност на актовете и така нататък, Гражданската ангажираност, информираното гражданство и основното право на свобода на изразяване на мнение в една демократична система могат да се гарантират само чрез свободата на медиите и плурализъм.

Министерството на културата подкрепя политиките, гарантиращи независимостта на специализирания орган в тази сфера в баланс с другите основни свободи, както и всяка политика в подкрепа на качествената журналистика и на осигуряване на необходимите условия за дейност и независимост на доставчиците на медийни услуги. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Министър. Имате думата за два уточняващи въпроса, господин Кутев, в рамките на две минути. Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, моят въпрос неслучайно е обърнат към политиките, тоест към това, какво ще правим оттук нататък в България по този въпрос? този въпрос? Това, което Вие ми изброихте, всъщност е ситуацията на нещата – законодателно. Аз много добре я знам. Това не пречи България от 65-о, преди седем-осем години, да падне на 111-о място по свобода на медиите според „Репортери без граница“. граница“. Очевидно ние имаме проблем в тази част и това, което е направено до момента, очевидно не върши работа. Започнах този разговор с Вас по простата причина, че съм напълно убеден, че нови регулации на медийния пазар са абсолютно необходими. Кои са проблемите като минимум, които аз виждам на първо четене, без да задълбочаваме, защото няма да има време сега да задълбочим този разговор? Виждаме общо недофинансиране на медиите.

Имаме сериозни проблеми в независимостта според мен или поне в опитите за въздействие върху обществените медии и случаят с бившия вече директор на Националното радио недвусмислено го показва. Имаме сериозни проблеми с начина, по който се финансират обществените медии, защото знаем, че от 1998 г. е предвиден така нареченият Фонд „Радио и телевизия“, който до момента не работи и който трябваше да е сработил отдавна, ако искаме да изпълним един от най-светлите примери за финансиране на обществените медии, именно Великобритания и техните техните обществени медии, които се финансират всъщност по може би най-правилния принцип. Това са само част от проблемите. Аз бих могъл да изброя още 10 – 15 проблема, констатиране, че ние си имаме едно законодателство, което е европейско. Няма да стане, защото ние, за съжаление, имаме свобода на медиите, която не е достатъчна. Освен цензурата, която често пъти се появява по различни начини, ние имаме тежка автоцензура в самите журналисти, която също има своите причини. Всичко това е въпрос на държавна политика. Аз не казвам, че държавата трябва да се намесва в политиката на медиите, напротив точно това не бива да прави, но държавата трябва да регламентира условия, които да гарантират свободното изразяване, защото медиите, особено в сегашната обстановка, са много важни. Та въпросите ми към Вас са тези, те са няколко: какво правим с финансиране на обществените медии? Как гарантираме свободата и ненамесата в работата в редакционната политика на обществените медии, особено имайки предвид скандала в Националното радио? Какво правим с недофинансирането на частните медии? Как гарантираме, защото частните медии сами по себе си също имат обществена функция, функция, обществената функция на частните медии, как гарантираме, че те също ще участват в нещо, което е полезно за нас? Защото те казват: „Ние култура и детски предавания не пускаме, защото те не ни се изплащат“. Значи ние трябва да вземем някакви мерки. Изобщо много са въпросите и затова Ви моля следващите думи да бъдат обърнати на това как ги решаваме, а не каква е ситуацията на законодателството в момента. Повярвайте ми, аз го знам по-добре от Вас. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Кутев. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър. Три минути, мога и малко повече да Ви дам, тъй като и на господин Кутев дадох малко повече време. МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ: Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кутев, уважаеми народни представители! Темата, която поставяте, има много гледни точки и много решения, включително по много голяма част от нещата, за които Вие говорите, мога спокойно да се съглася с Вас. Причините защо страната е на негативно място в такива класации, при положение че изцяло спазва законодателството на Европейския съюз и принципите на всякакви харти, свързани със свободата на медиите, която всъщност е в крайна сметка нашата свобода, свободата на личността. Свободата на медиите означава в крайна сметка демокрация. Демокрация – думата, има много значения, много смислено би могла да бъде охарактеризирана и дори само с това значение свобода на медиите. Към момента аз мога единствено да потвърдя две две неща. Първото е, че, повтарям, Министерството на културата подкрепя политиките, гарантиращи независимостта на специализирания орган в тази сфера. Такива са изискванията на Европа, спазваме ги и най-доброто, което можем да правим, да продължаваме да правим, всички, от своите си позиции, за да не нагнетяваме и без това сериозните проблеми около българската свободна журналистика, е да спазваме тази ненамеса. Това е най-важното, което можем да правим и трябва да го правим с много ясна съвест. Затова не си позволявам да влизам… Аз не знам дали познавате законодателството по-добре от мен, със сигурност и аз, и като гражданин, мога да изразя много впечатления, позиции в тази посока. Истината е, че в рамките на тези две-три минути, освен да нахвърляме някакви тези, готов съм във всякакви формати, дебати, като министър на културата, макар и не пряко отговорен, но е нормално да бъда ангажиран, да участвам и да взимам сериозно отношение, в дълбочина. Това мога да кажа. В момента всичко друго би било,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Банов, зададох този въпрос без никакво съмнение във Вашите и своите намерения, тоест нямам съмнения, че Вие и аз сме хора, които имат демократично мислене и които се стремят към това, така че аз нямам колебания в това отношение. Това, което обаче искам да Ви кажа, е, че не е достатъчно, и в това съм абсолютно убеден, да спазваме досегашното законодателство. Вече го казахме – то очевидно не работи в момента в тази сфера или работи не добре. работи не добре. Най-малките решения, които можем да вземем. Знаем, че в Закона за радиото и телевизията от 1998 г. стои така нареченият Фонд „Радио и телевизия“ и оттогава той не може да заработи, и това е работа на правителствата. Да, съгласен съм, че той не може да заработи с усилията на министъра на културата, а с усилията на министъра на финансите. Но той не заработва. Има някакви причини. Тези причини могат да се избегнат. Само че някой трябва да седне, да помисли какви са причините и да разпише законодателството. И аз не изключвам този някой да е Министерството на културата.

Така че някой трябва да седне и да ги разпише тези правила, да ги обсъдим по начин, по който това да стане наистина гарантиран обществен ангажимент не само на управляващите, на опозицията, на самите медии, защото въпросът е сложен. Той е и опасен за управляващите, защото в момента, в който Вие вкарате някакви решения, вероятността да се сблъскате с недоволство от медията е много сериозна. Именно затова поставям въпроса за пореден път от името на опозицията, защото въпросът е да намерим верните пътища заедно с медиите.

имаме проблеми с регулацията на обществените медии, имаме проблеми с регулацията на обществената функция на частните медии. Радвам се, че Вие сте готов да продължите разговора и тъй като съм убеден, че сега не свършихме работа, внасям едно искане за дебат по темата за следващата седмица с 61 подписа, за да имаме възможност да продължим темата. Най-важното в този случай е да не се включвате само Вие, а и колегите, особено от Комисията по културата и медиите, защото съм убеден, че

за провеждане на разисквания по питане № 954-05-39 от 17 септември 2019 г. и Проект за решение по питането, зададено от народния представител Антон Кутев към министъра на културата Боил Банов относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България.

На основание чл. 105, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание насрочвам разискванията по питането и гласуването на Проекта за решение за следващото заседание, определено за парламентарен контрол.“ Преминаваме към следващия въпрос към министъра на културата от народните представители Иван Ченчев, Александър Симов, Чавдар Велинов, Нона Йотова, Анастас Попдимитров относно извеждането на знаковата книжарница „Хеликон“ от сградата на Министерството на културата на булевард „Александър Стамболийски“ № 117. Виждам, че госпожа Йотова ще развие въпроса. Заповядайте, имате думата за две минути да развиете Вашия въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри! Уважаеми господин министър Банов, преди 20 години в сградата на Министерството на културата на булевард „Александър Стамболийски“ бе открита най-знаковата книжарница в центъра на София – „Хеликон“, която през годините се превърна в притегателен културен център, а нейната витрина носеше информация за най-актуалните издания, които излизат на български език. Още по-фрапиращо е, че това извеждане на книжарница „Хеликон“ стана в Деня на българските будители с цел превръщането на един културен институт на един културен институт в канцелария на друг културен институт – на Националния институт за недвижимо културно наследство. Ще припомним, че Националният институт за недвижимо културно наследство се намира в нова сграда, проектирана и строена специално за дейността на Националния институт за паметниците на културата, чиято проектна площ дори още не е разгъната в пълния обем на проекта. Нашият въпрос е: кое наложи това внезапно ново разместване, като се има предвид, че Националният институт за недвижимо културно наследство е с огромен масив архиви, отразяващ моментното състояние на хиляди национални, регионални недвижими паметници на културното наследство на България? Има ли одобрен проектен план за преустройството на помещенията, в които се предвижда преместването на Националния институт за недвижимо културно наследство, на каква стойност е, тези средства има ли ги предвидени в бюджет 2020? По какъв начин е избран изпълнител за тази обществена поръчка? Какъв е срокът, в който този проект ще бъде изпълнен?

за наем с Lira.BG ООД при условията и по реда на Закона за държавната собственост, съгласно който на Дружеството е предоставено под наем самостоятелно помещение с обща площ 55 кв. м, в което се помещава книжарница „Хеликон“. Във връзка с изтичане на срока на договора за наем Министерството на културата уведомява Lira.BG ООД, че следва да освободи помещението в едномесечен срок от получаване на писмото. Със заявление от месец септември 2019 г. наемателят изразява готовност да предаде наетия от него имот по надлежния ред на 16 октомври 2019 г., което се и случва. Към настоящия момент предвиждаме преместването на Националния институт за недвижимо културно наследство в сградата на Министерството на културата. За целта помещението, ползвано досега като търговски обект от Lira.BG ООД, ще бъде предоставено за нуждите на Националния институт за недвижимо културно наследство. С посоченото целим имотът да се управлява в съответствие с неговото предназначение и да задоволи нуждите на Института като второстепенен разпоредител с бюджет към Министерството на културата. Дейността на Института е пряко свързана с подпомагане на министъра на култура при упражняване на неговите правомощия по провеждане на държавната политика в областта на опазване на културното наследство и е в пряка зависимост от доброто администриране на Националния документален архивен фонд. Една от основните функции на Института е да издава становища в съгласувателна процедура по чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за културното наследство. Дейностите по издаване на тези становища налагат тясно взаимодействие между Института и съответната дирекция от специализираната администрация към Министерството. Двете структури са пряко свързани в процеса на приемане, разглеждане, съгласуване на огромен обем проектна документация, свързана с опазването на културното и архитектурното наследство. С цел намаляване на административната тежест за гражданите и съкращаване на времето за изпълнение на административните процедури са предприети действия по преустройство и адаптиране на част от налични самостоятелни свободни помещения към административната сграда на Министерството на културата, в които да бъде поместен и съхраняван

и количествено-стойностната сметка към него е на стойност 15 хил. 235 лв. с ДДС. Въз основа на одобрената проектна документация на 24 април 2018 г. е издадено и разрешение за строеж. След проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с решение от месец юни 2018 г., на 11 октомври 2018 г. е сключен договор с предмет „Извършване ремонт на самостоятелния обект в сградата на Министерството на културата и промяна на неговото предназначение“, чиято стойност е 285 хил. 491 лв. с ДДС. Обектът е въведен в експлоатация с удостоверение на 16 октомври 2019 г. С решение от 5 август 2019 г. е обявена и процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на подвижни стелажи и обзавеждане на помещения в сутерена на административната сграда на Министерството на културата“ с прогнозна стойност 288 хил. хил. лв. с ДДС. Към настоящия момент работата на Оценителната комисия не е приключила, поради което не е избран и изпълнител. Предстои Министерството на културата да предприеме строително-ремонти дейности по преустройството на самостоятелен обект, деловоден офис и читалня за нуждите на Института. С това ще бъде задоволена възникналата необходимост от свободни помещения за по ефективно

Заповядайте, господин Ченчев, Вие ли ще направите репликата? (Реплики.) Извинете, не Ви видях.

Ще ми се да поговорим малко за традиции – все пак това е културна дейност. Нашият въпрос е поставен по отношение на едно културно средище с дългогодишна традиция. Министерството на културата трябва да има, ако щете, една такава императивна комуникация с „Хеликон“.

комуникационна между отделни групи в страната, не е ли по-добре да си спазваме традициите?! Тук се замислям, че съвсем скоро и парламентът ще се премести, което ме навежда на мисълта, че да говорим за традиции май е излишно. Хората дори и един стадион не местят, какво остава за такова културно средище?! Всякакви други разговори – алгебра на реорганизацията и тем подобни, са напълно излишни. Преди малко при здравния министър стана ясно това нещо. По тази логика, тъй като имаме свободно място, можем ли да преместим Националната библиотека в Ловно-рибарското дружество? Защото им изтича договорът примерно?! Така че съвсем добронамерено – просто ме боли за традициите в България. Мисля, че това трябва да го разберем. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Ченчев. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Ще си позволя, първо, да допълня отговора, защото бяха три въпроса в един и не ми стигна времето. По третия въпрос. Цитираните от Вас промени в чл. 17, ал. 3 от Закона за културното наследство са свързани със създаването на звена в рамките на утвърдената численост на общинската администрация, а не на държавната, така че въпросът е несъстоятелен. Няма да продължавам по него, да не губя още време. Той не касае нас. Във всеки случай преместването на Института в административната сграда на Министерството и създаването на архивохранилище на Националния архив ще създаде предпоставки за по-добра организация от страна на дейността и на тези общински звена, Много благодаря за въпроса и отношението – така трябва да реагират хора на най-високи постове в държавата. Закриването на всяка една книжарница е болезнен акт. Така трябва да бъде. То е болезнен акт и за мен. Въпросът е, че Министерството на културата в крайна сметка трябва да подсигури своите дейности, да подсигури въпросите по културното наследство и да даде възможност след доста проблемни години на граждани на тази държава да не изпитват страх от Института по културно наследство и от решенията на Министерството на културата, а респект. Това е целта. Единственият начин, уважаеми народни представители, е този – трябва да съберем Института с Министерството на културата в една сграда. Толкова е еднаква дейността, че това дори през една пресечка да бъдат – администрацията на Института и администрацията на Министерството на културата, затруднява и прави тези безкрайни чакания, размяна на документации, което в крайна сметка се отразява на опазването на културното наследство и на гражданите на България. Нямаме избор,

Отгоре, на първия етаж ще бъде целият Институт, разположен със собствен етаж. Отпред ще бъде приемната, която е задължителна, защото гражданинът трябва да има право да влиза, да се запознава с документи и така нататък. Тоест действието е

Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Днешният контрол ще приключи с двата въпроса към министър Димов. Първият е от народния представител Михаил Христов относно дейност на зоопаркове с отнети лицензии.

вметна нещо. За мен посещението на български зоопарк, и държа да подчертая, български зоопарк не e нито забавно, нито образователно, защото то е все едно да обикаляш в един затвор и да гледаш престъпници, които не са направили нищо. Господин Министър, има девет минимални изисквания, които трябва да покрие всеки зоопарк, за да има лиценз. Те са толкова минимални, че един човек, който гледа домашно куче, да кажем, ги покрива абсолютно. В България има около 20 зоопарка, като половината от тях са с отнет лиценз и предписания за затваряне. Въпросът ми към Вас, господин Министър, е: какви мерки ще предприеме Министерството по този казус? Благодаря.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 към настоящия момент на територията на страната има 19 обекта, които изпълняват критериите за задължително лицензиране като зоологически градини. От тях към момента 14 са с валиден лиценз, два са в процедура на лицензиране, два са затворени за посещения и един е с отнет лиценз. Тази година е лицензирана една нова зоологическа градина и това е в Бургас, и са преиздадени седем лиценза за дейност за зоологическа градина в градовете: Добрич, Плевен, Кнежа, Димитровград, Хасково, Ловеч и Варна, като лицензиите са под условие.

В Разград лицензирането ще продължи при приключване на ремонтните дейности в зоологическата градина. Двете затворени за посещения зоологически градини са в Габрово и Стара Загора. В Габрово е затворена поради липса на валиден лиценз, а в Стара Загора поради започване на ремонтни дейности, за което сме уведомени от общината. Едната зоологическа градина, която е с отнет лиценз, е в Кюстендил. Лицензиите са със срок на валидност от пет или десет години в зависимост от това дали зоологическата градина отговаря частично или напълно на минималните изисквания, посочени в Наредба № 6. На местата, където тези изисквания са частично изпълнени, лицензът се издава със задължителни изпълнени условия и срокът в тези случаи е до пет години, ако отговарят на всички – е до десет години. Към този момент, предвид състоянието на обектите, всички издадени лицензии на зоологически градини са за срок от пет години на валидност. При неизпълнение на поставените условия в лиценза зоологическите градини може да бъдат затворени частично или изцяло. В процеса на лицензирането се извършват щателни проверки на зоологическите градини, с които се установява и оценява изпълнението на нормативните изисквания. Лицензионният режим се прилага от 2007 г. При извършените през последните две години проверки е установено, че в по-голямата част от зоологическите градини в страната минималните изисквания са покрити. За видовете, за които това не е изпълнено в рамките на лицензиите, в новите лицензии е поставено ограничение за отглеждането на съответните видове. Такива са лицензиите в Кнежа и Ловеч. През 2018 г. по мое разпореждане бяха направени инспекции в най-проблемните зоологически градини за установяване на тяхното състояние и срещи със съответните кметове. Въпреки това през 2019 г. в Кюстендил беше констатирана дейност при отнет лиценз. Във връзка с това нарушение на 23 август тази година директорът на РИОС – Перник, е издал наказателно постановление за налагане на имуществена санкция на община Кюстендил, което в момента се обжалва. Междувременно в Министерството се разглеждат внесени от общината планове за реконструкция на зоологическата градина с цел да се дадат методически указания, което, между другото, не е в нормативните задължения на Министерството. Към този момент проверяваме и проверяваме и възможността за извеждането на животните от зоологическата градина и настаняването им при подходящи условия. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Димов. Имате дума за реплика, господин Христов. Благодаря Ви за отговора, господин Министър. Вижте, тук става въпрос за животни. Въпреки че те са най-голямото мнозинство в нашето общество, те нямат право на глас. Ще Ви дам един конкретен пример с лъва Любчо от Кюстендил, който живее на 35 квадрата, а в Наредбата сте заложили минимални изисквания от 70 квадрата и за мен лично не е нормално едно подобно животно да се гледа в 70 квадрата. Така че наистина Ви моля нека да помисли Министерството, ето, и колегите, предстои гледането на бюджета, да се отделят средства, за да могат тези животни да се почувстват малко по-добре. Нашите зоопаркове в момента са наследство от комунизма и нищо не е променено

Примерът с Ловешкия зоопарк, който дадохте. Знаете, че преди две години беше убит, мисля, че ягуар, и предписанието от Министерството беше да си купят пушка.

която все пак се обжалва, и докато не излезе решението на съда, трябва да изчакаме. Но от гледна точка на финансирането в края на краищата това е работа на собственика, независимо дали е частен, или местна власт, така че от тази гледна точка те трябва да предприемат необходимите мерки за модернизация, както се прави в някои общини. Така че лицензиите неслучайно са издадени с условие и за по-краткия срок, защото няма нито една, която напълно да отговаря, за да получи 10-годишния лиценз. Напълно споделям Вашата загриженост и ще продължим да следим този проблем. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Министър. И последният въпрос от днешния контрол е от народния представител Милко Недялков относно незаконосъобразни действия по почистването на коритото на река Вит. Имате думата, уважаеми господин Недялков. МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! почти два месеца пътуващите по главен път I-4 установяват от моста на река Вит, при пътен възел „Боаза“, че цялото корито на река Вит от двете страни, в близост до строежа на магистрала „Хемус“, представлява лунен пейзаж, разоран от тежка строителна механизация и транспортна техника. На 18 ноември РИОСВ – Плевен, и Басейнова дирекция „Дунавски район“ нарекоха случващото се „дейности „дейности по почистването на река Вит“. Двете институции изпратиха писма на областния управител на Ловеч, с които се дава предписание за спиране на всякакви дейности Басейнова дирекция изрично посочва, че за извършването на такива дейности се изисква разрешително по Закона за водите, каквото не е издадено. Според РИОСВ мястото на дейностите попада в защитена зона за опазване на дивите птици от мрежата на „Натура 2000“ и тези зони не са съгласувани. Последвалите объркващи изявления на отговорните институции, дори на министър-председателя, създадоха повече напрежение около случващото се с една от най-красивите и уникални реки в България, защото остават неизяснени много въпроси. Времето, откакто зададох своя въпрос, досега е 10 дни. На някои от тях беше даден отговор или частичен отговор, но аз съм длъжен отново да ги повторя: кой и защо е възложил дейностите по почистване на коритото на река Вит в кавички, на колко участъка по течението на реката? Те съвпадат ли изцяло с трасето на автомагистрала „Хемус“? Направено ли е предварително геоложко проучване? Направени ли са технически проект за изземването, а така също и сравнителна оценка на ползите от дейността и на вредите за околната среда? Кой е изпълнител на проекта и на каква стойност е възлагателният договор? Къде са депонирани хилядите кубически метра наноси и баластра, добити чрез дейностите по почистването на река Вит досега? Кой ще оцени щетите, нанесени на природата, чрез тези дейности – особено, също така на водната система в този регион, защото река Вит е уникална и тя е вързана и с река Златна Панега? Кой досега Кой досега е извършвал контрол по така нареченото почистване на коритото? Благодаря предварително. Оставям Ви, господин Министър, снимки от 10 ноември, далеч преди шума по медиите по този въпрос.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 една малка част от въпросите не са от компетентността на МОСВ, но оттам нататък, за по-голямата част ще се опитам да Ви дам конкретните отговори. Според информация, предоставена от Басейнова дирекция „Дунавски район“, Областна администрация – Ловеч, с договор от 28 октомври 2019 г. възлага на „Хидрострой“ АД изпълнението на дейности по:

„Дерманци“, съгласно утвърдената Програма за планово почистване на речни участъци в извън урбанизираните територии на област Ловеч за 2019 г. Съгласно предоставената от Областна администрация – Ловеч, информация договорът е сключен между „Хидрострой“ АД и Областната управа на Ловеч в размер на 1150 лв. Изпълнителят е длъжен да депонира да депонира количествата наноси и баластра на посочено от кмета място. Съгласно сключения договор възложителят Областна администрация – Ловеч, определя лице, което осъществява контрол по изпълнение на предвидените дейности. Участъкът от река Вит, предмет на договора, е в непосредствена близост до трасето на магистралата. Съгласно договора преди да започнат работите, изпълнителят е следвало да се обърне към Районната инспекция по околна среда и води – Плевен, и Басейнова дирекция „Дунавски район“ за съгласуване на дейността съобразно екологичното законодателство. Това съгласуване по Закона за опазване на околната среда и Закона за водите не е направено от изпълнителя. В Регионалната инспекция по околна среда и води – Плевен, не е подавано уведомление за инвестиционно предложение, план или програма за почистване на наносни отложения на река Вит, където би следвало да бъдат посочени количествата наносни отложения, къде отиват материалите и прочие. След получаване на информацията от Областната управа – Ловеч, за започване на дейности по почистване наносните отложения от река Вит, с писмо от 18 ноември 2019 г. Басейнова дирекция „Дунавски район“ уведомява областния управител на Ловеч, че не са спазени изискванията по процедура на Закона за водите. В резултат Областна управа – Ловеч, разпорежда на „Хидрострой“ АД да преустанови изпълнението на дейностите по договора. За установеното извършване дейности по почистване на река Вит, включително изземване на наносни отложения, без за това да е издадено разрешително по реда на Закона за водите, Басейнова дирекция „Дунавски район“ е съставила акт за установяване на административно нарушение на изпълнителя „Хидрострой“ АД. От Регионалната инспекция по околна среда и води – Плевен, е издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка по Закона за биологичното разнообразие на областния управител на област Ловеч за спиране на всякакви дейности по почистване на наносните отложения, премахване на дървесната растителност, добив на баласт и сеч в района на участъка, който който район попада в защитената зона от мрежа „Натура“. Дадени са предписания на областния управител – област Ловеч, за изготвяне на проект за възстановяване на речното легло и проект за възстановяване на терена, попадащ в границите на защитената зона на река Вит в срок от един месец. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, господин Недялков, в рамките на две минути. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Аз мисля, че вече оценката на случилото се там беше дадена от министър-председателя, който я характеризира с думите: „Вие тук сте попрекалили“. Аз мисля, че първото „попрекаляване“ е, че дейностите по добиване на инертни материали от коритото на река Вит са започнали далеч преди сключването на така наречения договор между областния

2019 г., на които ясно личат багерите, които изгребват баластра от коритото на река Вит и я товарят на същия онзи син камион, който заснеха и еколозите, и който Вие сте виждали, въртеше се по интернет. Второто „попрекалили“ – действията на управляващите по казуса са панически и безотговорни, замазващи грубото нарушение на законите. Те дори са смехотворни. Цената на договора е 958,33 лв. без ДДС, което е далеч по-ниско от таксите, които трябва да се платят за дадените разрешения, а така също и за изготвянето на цялата документация за получаването на тези разрешения. Цената за целия участък по трасето на автомагистрала „Хемус“, а само трасето е 15,35 км, е 62,43 лв. на километър. С тази цена, уважаеми дами и господа народни представители, може да се почистят коритата на Осъм и на Вит, които са на територията на областта, от която съм аз – Ловешка област, за 30 хил. лв. Това също е „попрекаляване“. И третото – непоправими са щетите за екосистемата около река Вит. Там съществуват такива карстови понори, оттам водата се просмуква, филтрира и отива в Глава Златна Панега. Оттам се пие вода, както на територията на Ловешка област, така и на територията на Плевенска област, затова Ви съветвам, господин Министър, цялата документация, която сте събрали по случая, да я комплектувате и да я предадете на компетентните органи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

Факт е, че изпълнителят, който е сключил договора, не коментирам цената, това в края на краищата са договорености между възложител и изпълнител, не мога да коментирам цената, но е факт, че изпълнителят трябва да извърши определени съгласувания и не ги е съгласувал и поради тази причина, първо, е спряно действието и, второ, е наложена съответната санкция, защото когато се нарушава Законът, както е в случая, трябва да се действа така, както е предвидено в Закона, а именно да бъдат прекратени действията и да бъдат наложени съответните санкции. Освен това е възложено да бъде направен и проект за възстановяване и на реката в участъка в предишния ѝ вид и доколкото това е възможно, защото е очевидно, че не може да стане едно към едно, както и в зоната „Натура“. Действията на различните органи на правителството са били до голяма степен в синхрон. Тук може да се каже, че областният управител е трябвало, първо, да изиска от изпълнителя, но в края на краищата изпълнителят е този, който носи отговорността, да съгласува дейностите си в Басейнова дирекция и в Районната инспекция по околна среда. Пак казах, аз ще се огранича в сферата, в която са отговорностите на Министерството на околната среда и водите. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Министър, за участието в парламентарния контрол. Благодаря и на колегите за въпросите, за присъствието. Сигурен съм, че и зрителите забелязват по-сериозното присъствие на народни представители, особено вдясно, на парламентарен контрол. Следващо – извънредно заседание, на 3 декември 2019 г., вторник, от 11,00 ч. Закривам заседанието.